Poštovane dame i gospodo, poštovani narodni poslanici, vaša Ekselencijo, otvaram Treću posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom što vam je poznato, ovu Posebnu sednicu sazvala sam da bi se Narodnoj skupštini obratila Njegova Ekselencija, gospodin Rodžer Nkodo Dang, predsednik Panafričkog parlamenta.Čast mi je da u ime narodnih poslanika i u svoje ime, pozdravim Njegovu Ekselenciju, gospodina Rodžera Nkodo Danga, a pored njega pozdravljam i ostale članove delegacije Panafričkog parlamenta, kao našu uvaženu koleginicu poslanicu iz parlamenta Mauricijusa. Takođe, mi je čast da pozdravim i predstavnike diplomatskog kora u Republici Srbiji.Sada molim Njegovu Ekselenciju, gospodina Rodžera Nkodo Danga da uzme reč i da nam se obrati. Izvolite Ekselencijo.RODžER

Poštovana gospođo Majo Gojković, predsednice Narodne skupštine Republike Srbije, vaše ekselencije, članovi biroa Narodne skupštine Republike Srbije, vaše ekselencije, članovi Vlade Republike Srbije, dame i gospodo, vaše ekselencije i ambasadori i predstavnici međunarodnih organizacija u Republici Srbiji, poštovane kolege poslanici i članovi generalnog sekretarijata i administracije parlamenta, dame i gospodo, čast je Africi u moje skromno ime da se obratim predstavnicima srpskog naroda, ovde prisutnim da bih vam preneo tople pozdrave afričkih naroda predstavljenih u Panafričkom parlamentu.Dozvolićete mi pre svega da izrazim svu svoju zahvalnost i zahvalnost afričkih naroda

ovde je predstavljen, dakle, ovde predstavlja afrički parlament moja malenkost, Afrikanac, poreklom iz Kamerona, predsednik Panafričkog parlamenta, a tu je i gospođa Malini, ovde prisutna sa Mauricijusa, poslanica u poslanica u Narodnoj skupštini Mauricijusa, ali isto tako poslanica u Panafričkom parlamentu.Želeo bih da izrazim bih da izrazim u naše ime iskrenu zahvalnost afričkih naroda na toplom dočeku koji nam je priređen

potpredsednika Narodne skupštine, koji su upućeni na aerodromu. Naša zahvalnost ide takođe i celokupnom srpskom narodu, kao i predsedniku Republike, Njegovoj Ekselenciji Tomislavu Nikoliću koji uprkos svojim obavezama je ipak našao vremena da nas primi. Mi smo vam gospodine predsedniče Srbije na tome zahvalni.Panafrički parlament je parlament afričkih naroda. Misija parlamenta je integracija afričkih naroda. Posle sticanja nezavisnosti Afrika je osnovala organizaciju afričkog jedinstva 1963. godine. Misija je toj organizaciji dodelila misiju koja je bila potpuno oslobođenje afričkih naroda, drugim rečima, nezavisnost. Ta nezavisnost je usledila posle, dakle, došla pre hladnog rata i borbe između zapada i istoka i pored te kolonizacije, oslobodilačkih ratova Afrika je platila tešku cenu tog rata.Jednom kada smo stekli nezavisnost, trebalo je suočiti se sa izazovima globalizacije. Godine 1989. organizacija Afričkog jedinstva je ustupila mesto Afričkoj uniji kako bi odgovorila na aktuelne izazove. Afrička unija je uspostavila organe kao što je Panafrički parlament. Taj parlament sastoji se od 54 države koje su članice Afričke unije. Svaka država je predstavljena u parlamentu, a među njima je uvek i najmanje jedna žena, i to za sada. To je parlament predstavnika koji su potpuno jednaki, bez obzira na značaj ili veličinu države. Sedište parlamenta je u Južnoj Africi, a moto – jedna Afrika, jedan glas.U prvih pet godina svog postojanja, taj parlament je dobio fakultativni, konsultativni mandat, a danas, protokol je izmenjen i usvojila ga je Konferencija šefova Vlade i država Afričke unije u Malabu, 27. juna 2014. godine, kako bi to postao organ koji ima zakonodavnu moć i ovlašćenja. Taj protokol je trenutno u procesu ratifikacije od strane zemalja potpisnika.Drage kolege, Panafrički parlament drži godišnje sesije, ima svoju administraciju i naš parlament održava odnose saradnje sa parlamentarnim forumima regionalnih zemalja i na celom kontinentu i razgovara o svim pitanjima koja imaju veze sa mirom, bezbednošću i dobrobiti lokalnog stanovništva.Prijateljski odnosi između Srbije i afričkih zemalja datiraju još daleko u prošlosti, od osnivanja Pokreta nesvrstanih, Srbija i Afričke zemlje susrele su se više puta. Ipak, potrebno je ubrzati danas te odnose, jer pored diplomatskih odnosa i konzularnih odnosa, koji mogu da postoje sa određenim zemljama, mi želimo da ubrzamo odnose između naroda, parlamentarna diplomatija, pošto se o tome ovde radi, može da ubrza odnose između država i naroda Srbije i Afrike.Srbija i Afrika imaju neke zajedničke tačke. Zbog rasta netolerancije i nesigurnosti između naroda, a posebno zbog polarizacije sveta, od strane velikih sila, narodi Srbije i narodi Afrike mogu da se ujedine i da brane svoje interese, jer pred zajedničkom opasnošću, potrebna je zajednička reakcija. Terorizam, eskpanzionističke provokacije drugih zemalja su zajedničke teme u Africi i u Srbiji.Ja želim i nadam se da će naša poseta proučiti načine da se pronađu rešenja za probleme koji muče naše građane, a mi smo predstavnici tih građana.Svet budućnosti će biti konsolidovan ako mi izgradimo obostrano korisne odnose za naše građane, i time završavam svoje obraćanje. I, ponavljam, spremnost Panafričkog parlamenta da sarađuje sa parlamentom Republike Srbije radi dobrobiti naših građana koje predstavljamo i tako će zaživeti međunarodna saradnja.Živela parlamentarna saradnja i diplomatija, živeo Panafrički parlament, živeo parlament Republike Srbije. Hvala vam na pažnji.

Ekselenciji na njegovom obraćanju. Zaključujem Treću posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom Ujedno vas obaveštavam da ćemo sednicu koju smo započeli ranije raspravom o amandmanima nastaviti u 11.00 časova, i očekujemo da bude prisutan ministar Knežević. Hvala